Forseti. Við tökum hér fyrir gríðarlega stórt og knýjandi mál, í raun stærstu aðgerðaáætlun sem kynnt hefur verið varðandi íslenskan landbúnað og matvælaframleiðslu í seinni tíð. Málið fjallar um eina af höfuðatvinnugreinum þjóðarinnar sem á í verulegum vanda og hefur átt núna um nokkurt skeið en sérstaklega er þörfin orðin knýjandi nú að koma til móts við þessa atvinnugrein. En þessi tillaga gerir meira en það. Hún leggur drög að sóknaráætlun og uppbyggingaráformum fyrir íslenskan landbúnað og matvælaframleiðslu til framtíðar.

Í öðru lagi hafa búvörusamningar ekki reynst greininni vel að undanförnu og ekki verið brugðist við þeim forsendubresti, ef svo má segja, sem hefur orðið frá því að

stefnu þessarar ríkisstjórnar og hefur verið frá því að hún kynnti fyrst fjármálastefnu sína og fjármálaáætlun, að það er aðeins ein grein í landinu sem stjórnvöld gera ráð fyrir að muni jafnt og þétt skreppa saman og fá minni framlög, en það er landbúnaður. Á meðan framtíðarsýnin fyrir aðrar atvinnugreinar eru aukin framlög ríkisins, þær greinar sem ríkið fjármagnar að meira eða minna leyti, er þar ein undantekning sem er íslenskur landbúnaður. Í fjórða lagi er það tollasamningur sem var gerður við Evrópusambandið á árinu 2015. Ég verð aðeins að nefna það hvernig það kom til. Ég varð svo hissa þegar þessi samningur var undirritaður

að taka þennan samning til endurskoðunar, eins og ég kem inn á á eftir, og sérstaklega við núverandi aðstæður að fresta úthlutun á tollkvótum sem ella má gera ráð fyrir núna í nóvember. Í fimmta lagi hefur verið heimilaður innflutningur á hráu, ófrosnu kjöti og ógerilsneyddum matvælum. Þetta er ekki bara spurning um atvinnugreinina, atvinnuöryggi fólks og tekjur á Íslandi, heldur einnig spurning um heilbrigðismál eins og margir sérfræðingar á því sviði reyndu að benda á með viðvörunum um áhrif þess að ráðast í þessa opnun.

þannig er það nú bara — og fjöllum um hvernig ríkisstjórnin vill koma til móts við hinar ýmsu atvinnugreinar þá hefur vantað upp á að komið sé til móts við þessa atvinnugrein sem hefur átt mjög í vök að verjast og verið sótt að úr mörgum áttum, eins og ég rakti hér. Það birtast viðhorf til landbúnaðar sem gefa það til kynna að stjórnvöld séu ekki sérstaklega bjartsýn á framtíð þessarar greinar og jafnvel ekki viss um hvort þetta sé atvinnugrein eða eitthvað annað. Maður óttast auðvitað að slík viðhorf geti verið að ryðja sér til rúms í stjórnkerfinu á sama tíma og greinin þarf á stuðningi að halda.

er íslenskum landbúnaði sem býr við allar þessar kvaðir, allan þennan kostnað sem ég nefndi, gert að keppa við landbúnaðarframleiðslu og matvælaframleiðslu í löndum sem fara ekki eftir sömu reglum, stóriðjubú eru jafnvel reglan frekar en undantekning, verksmiðjubú þar sem sýklalyf eru notuð í miklum mæli, og greinin ríkisstyrkt eins og landbúnaður er eðli eðli máls samkvæmt víða en með allt öðrum hætti en hér. Íslenskir bændur á fjölskyldubúunum þurfa að keppa við risana í útlöndum sem ráða til sín vinnuafl í mörgum tilvikum á launum sem þættu alls ekki boðleg á Íslandi, nota aðferðir eins og þessa lyfjagjöf sem ég nefndi og ná gríðarlegri stærðarhagkvæmni með því að reka þetta sem nokkurs konar iðnað. Myndu menn ætlast til þess að einhver önnur atvinnugrein léti annað eins yfir sig ganga eins og ætlast er til af íslenskum landbúnaði? Ég held ekki að stjórnvöld teldu það hreinlega gerlegt að sýna öðrum atvinnugreinum aðra eins ósanngirni hvað varðar starfsaðstæður, hvað varðar stuðning ríkisins, hvað varðar samkeppnisstöðu við útlönd. Það má nefna ýmsar atvinnugreinar til samanburðar þar sem við leggjum áherslu á að þau lönd sem við erum í viðskiptum við uppfylli sömu kröfur og hér á Íslandi. Þegar kemur erlent vinnuafl þá ætlumst við til þess að það njóti sömu kjara og aðrir hér á landi, en þessari atvinnugrein er ætlað að keppa við vinnuafl á lágmarkslaunum í verksmiðjubúum í útlöndum.

í samanburði við aukningu landsframleiðslunnar hafi báknið ekki stækkað svo mikið. En hvað með hlutdeild landbúnaðarins

Ástandið sem nú er komið upp vegna heimsfaraldursins kallar á sértækar aðgerðir vegna þess að annars vegar setur það greinina í enn einn vandann með samdrætti í neyslu afurðanna

og bændur þar á meðal, með sérstökum aðgerðum sem við aðrar aðstæður hefðu e.t.v. vakið einhverjar spurningar varðandi Evrópusambandið og þær reglur sem það setur. En við þessar aðstæður hefur það bara sýnt sig að mönnum hefur verið það heimilt, menn hafa getað gripið til aðgerða fyrir utan það reglugerðarbákn. Svoleiðis að þetta er tíminn til að bregðast við og koma til móts við íslenskan landbúnað. Þörfin er augljós en einnig tækifærin og möguleikarnir sem felast í þeim rétti sem ríki hafa til að grípa til aðgerða við aðstæður sem þessar. Íslenskur landbúnaður átti að fá að njóta ávinningsins þegar búið væri að snúa við efnahagsstöðu landsins í framhaldi af bankahruninu. Ég og fleiri lýstum því á sínum tíma, þegar unnið var að mjög stórtækum aðgerðum við að ná viðsnúningi í efnahagslífinu, að greinar eins og landbúnaður og matvælaframleiðslan þyrftu að þrauka með okkur en fengju svo njóta árangursins þegar hann næðist. Og sá árangur náðist aldeilis, mesti efnahagslegi viðsnúningur sem nokkurt ríki hefur séð í seinni tíð, en í engu hefur því verið skilað til íslenskra bænda. Raunar er samanburðurinn við aðrar stéttir sláandi. Við höfum séð metaukningu í kaupmætti, jákvæða kjaraþróun á Íslandi núna ár eftir ár með einni undantekningu sem eru bændurnir, matvælaframleiðendurnir, sem hafa orðið algerlega út undan hvað þetta varðar. Þá mætti auðvitað nefna hópa eins og eldri borgara sem hafa ekki fengið sín bætt sem skyldi, en hvað varðar starfandi stéttir þá virðast bændur algjörlega skera sig úr hvað það varðar að fá ekki að njóta þeirra kjarabóta sem samfélagið hefur upplifað undanfarin ár. Það yrði mjög erfitt að ráða bót á því ef íslenskur landbúnaður legðist af í núverandi mynd eins og því miður er veruleg hætta á við þessar aðstæður. Það yrði líka miklu dýrara fyrir samfélagið heldur en að grípa til aðgerða í tæka tíð. Þess vegna er tímabært og nauðsynlegt að grípa til róttækra aðgerða og þær kynnum við hér í þessari stóru þingsályktunartillögu um stóreflingu innlendrar matvælaframleiðslu og öruggt og fyrirsjáanlegt rekstrarumhverfi landbúnaðar. Þetta eru róttækar tillögur en það er líka tilefni til að leggja fram róttækar tillögur. Það er það sem þarf til að bregðast við stöðunni sem við stöndum frammi Ég sé að það gengur hratt á tímann hjá mér og því mun ég ekki ná í þessari ræðu a.m.k. að rekja öll atriðin sem birtast í þessari stóru tillögu.

þingið sé tilbúið að taka þessari tillögu fagnandi, ræða hana, flýta fyrir því að hún komist áfram í þinginu. Að sjálfsögðu munum við taka við athugasemdum og ábendingum um hvað betur megi fara frá þingmönnum og ekki hvað síst frá bændum eða öðrum sem starfa í matvælaframleiðslu. Þetta er aðgerð, þetta er áætlun sem verður að virka. Við getum ekki horft upp á íslenskan landbúnað fjara út við þessar aðstæður þegar öll athyglin er á Covid-faraldrinum og viðbrögðum við honum og mörg stór mál gleymast fyrir vikið, mál sem voru orðin knýjandi, mál sem við hefðum átt að taka á fyrir löngu hérna í þinginu en fá eru eins knýjandi og eins stór og skipta eins miklu máli fyrir framtíð byggðar í landinu og það að koma í veg fyrir frekara tjón í íslenskum landbúnaði og byggja greinina upp. upp. Ef þetta tímabundna ástand sem við fáumst við núna verður til þess að þessi undirstöðuatvinnugrein landsins frá upphafi fjarar út þá verður tjónið af því varanlegt fyrir íslenskt samfélag. Sóknarfærin eru til staðar, það þarf bara að nýta þau og því lýsum við í þessari þingsályktunartillögu. Hún þarf að komast hratt í gegn og fá afgreiðslu því að það má engan tíma missa við að bjarga og byggja upp íslenskan landbúnað.

Þetta er stórt og brýnt mál til að efla og byggja undir landbúnað og koma honum á þann stað sem honum samrýmist.

og þar eru miklir möguleikar til áframhaldandi uppbyggingar á landbúnaði ef aðstæður leyfa. Vítt og breitt um kjördæmið er mjög mjög fjölbreyttur landbúnaður. Við vorum á fundi nokkrir þingmenn með Landbúnaðarháskólanum á Hvanneyri nú á dögunum og það var mjög gleðilegt og hvetjandi að vera á þeim fundi og finna hvað skólinn er að gera góða hluti í námi fyrir þá nemendur sem hyggjast verða bændur,

að minnast fyrst á atriði nr. 7 þar sem kemur fram að tollasamningi landbúnaðarráðherra frá 2015 við Evrópusambandið verði sagt nú þegar eða óskað eftir endurskoðun á honum með tilliti til útgöngu Breta úr Evrópusambandinu. Þetta er náttúrlega eitthvað sem hlýtur að þurfa annaðhvort að endursemja eða segja upp, þessum samningi, vegna þeirra breytinga sem liggja fyrir.

að við getum alveg séð um okkar framleiðslu til neyslu hér heima án þess að flytja þetta inn með þessum hætti sérstaklega.

svo að hætta á röskun á framleiðslu matvæla um land allt verði sem minnst. Einhverra hluta vegna hefur okkur ekki gengið vel að tryggja afhendingaröryggi raforku

almenn úti um héruð landsins þá efli það sjálfstæði bænda í því að framleiða matvæli sín. Þau verða rekjanleg og neytandinn sér frá hvaða bónda þetta kemur

en hér stendur í greinargerð: „Ein helsta rangfærsla í umræðu um matvæli hér á landi er sú að íslensk matvæli séu dýr í samanburði við nágrannalöndin. Ef gerður er réttur og sanngjarn samanburður (með tilliti til launa, aðbúnaðar dýra, gæða, hollustu, lyfjanotkunar o.fl.) á framleiðslu íslenskra matvæla má hæglega komast að þeirri niðurstöðu að verð þeirra sé ekki ósanngjarnt, heldur þvert á móti.“ Þannig að

sem er vitaskuld mál sem hefur verið í umræðunni hér á landi mjög lengi, árum og áratugum saman.

bændur geta ekki lifað á búum sínum í mjög mörgum tilvikum og í vissum greinum þannig að þetta virðist vera viðvarandi vandamál að reyna að styrkja og efla landbúnaðinn. Þó er ekki

á einu ári miðað við fyrirhöfnina sem þarf að leggja í það og má alls ekki miða það dýrategundir eða stórframleiðslu sem á sér stað í öðrum löndum, jafnvel á þessari sömu tegund, eins og í Nýja-Sjálandi.

að það felast gríðarleg tækifæri í landbúnaði á þessum tímum, hvort sem við erum á Covid-tímum eða öðrum tímum.

það eru almennar leikreglur sem við viljum sjá gilda um allar atvinnugreinar. Auðvitað vitum við það, og við sjáum það m.a. hjá Evrópusambandinu, sem er réttilega

tímabil þá getum við verið með atvinnugreinar, eins og landbúnað, sem ná að blómstra, dafna og vaxa. Þá þarf að fara í ákveðnar

einfaldara regluverki. Ég er sammála því sem kemur að mörgu leyti fram hér, að landbúnaðurinn, sem og allar aðrar atvinnugreinar, þurfi að geta

svæði til að geta ræktað og komið upp öflugum landbúnaði. Það eru nokkur atriði sem ég vil undirstrika, ekki bara það að samkeppnin og stöðugleikinn geti skapað ákveðinn kraft inn í landbúnaðinn og það verði byggt á sjálfbærni heldur þarf, eins og ég gat um áðan, í fyrsta lagi að tryggja innviðina. Við vitum alveg hverjir þeir eru. Það verður að fara markvisst í það þannig að það verði raunverulega hægt að tala um að við getum miðlað þessum tækifærum, sóknarfærum, inn í landbúnaðinn, sem við viljum öll þó að okkur geti greint á um leiðir.

að beinir styrkir verði frekar auknir, eins og við höfum gert að hluta með farsælum árangri. Það er leið sem við sjáum fram á að geti stuðlað að bættum og betri hag, fjölbreyttari tækifærum, eins og við sjáum innan garðyrkjunnar. Við sjáum hvernig tómataræktun hefur þróast, í gegnum mikla nýsköpun á því sviði, yfir í mjög blómlega atvinnugrein sem hefur líka styrkt ferðaþjónustuna. Við sjáum það hjá mjög öflugum fyrirtækjum og garðyrkjubændum, til að mynda á Suðurlandi, að afurðir úr tómatarækt eru byrjaðar

svo lengi sem við fáum líka umræðu um hvað þurfi raunverulega að gera. Ég tel að við eigum að ljá máls á því að auka frekar beina styrki gegn því að fella niður tollvernd. En við erum ekki með því að segja að við ætlum að draga úr

inn landbúnaðarafurðir séu að leika sér að kerfinu. Það er algjörlega óviðunandi hvort sem það tengist landbúnaði eða öðrum atvinnugreinum. Á því eigum við sjálf að geta tekið án þess að ógna eða ræða um það að við þurfum að segja upp tollasamningum sem við höfum gert.

— Hvað er það til að mynda sem Bretar hafa sett fram í viðræðum sínum við Íslendinga þegar kemur að tollamálum og samskiptum varðandi landbúnaðarafurðir? Ég held að það skipti mjög miklu máli í samhengi við þessa kröfu um að segja upp tollasamningnum við Evrópusambandið því að

inn í framtíðina fyrir íslenskan landbúnað. Ég vildi nú frekar í þessari ræðu ræða landbúnaðinn frá sjónarhóli neytandans, hins almenna neytanda.

bæði menn og dýr sem koma að framleiðslunni eru vel sett. Við erum ekki með þræla við að taka upp grænmeti eins og tíðkast hér sunnar í álfunni, og það hefur komið fram í fréttum bæði seint og snemma. Við fáum þessar vörur á hagstæðu verði. Þess vegna er landbúnaður styrktur til að íslenskir erfiðismenn geti keypt sér heilnæma vöru á góðu verði. Og af hverju styrkjum við landbúnað? Jú, það er vegna þess að landbúnaður á Íslandi og víðar er líklega eina atvinnugreinin sem er að keppa við ríkisstyrktan

frá 2010, upp á 59 milljarða evra, sem eru samkvæmt gengi dagsins 9.676 milljarðar íslenskra kr. Ég fann líka tölu um daginn í New York Times og það voru 83 milljarðar dollara.

ég held að Ögmundur Jónasson, minn góði félagi, hafi einhvern tímann sagt það best af öllum og skýrast af öllum, að þetta skilaði 3 milljörðum á ári, milljarði fyrir bændur og 2 milljörðum fyrir neytendur.

varaþingmaður, sem gat látið þess getið að þessir peningar hefðu líklega farið til sláturleyfishafa. Ókei, þá vissum við það. Það var svo sem ágætt. Nú er komin stór sameining sem við vitum um og vonandi fá menn frið til að hagræða þar eins og þeir þurfa. En það breytir ekki því að það er náttúrlega með hreinum ólíkindum varðandi afurðir eins og við erum með hér

úrbeinar það, og tekur bein frá og kjöt til þess að nýta, þá sýnist mér að kílóverðið sé svipað og á roðlausum og beinlausum ýsuflökum út úr búð.

sem menn eru eitthvað viðkvæmir fyrir að ég kalli gamaldags. Þetta er kerfi sem hefur að meginhluta til verið byggt upp af tveimur flokkum sem hafa ekki að mínu mati byggt upp þannig kerfi að þau veiti bændum sjálfum frelsi til að hreyfa sig, frelsi til að ákveða sjálfir

er hærra verð til neytenda, það hafa allar kannanir og samanburðarkannanir sýnt. Þannig að við getum lagað það án þess að verð til bænda lækki. Ég held hins vegar að þetta fari saman, saman, þ.e. hagsmunir neytenda og bænda, og hafi alltaf gert. Þetta er eitthvað sem við eigum að skoða sérstaklega. Ég tel mjög mikilvægt

það var reynt að fara í þessa samvinnu. Þegar menn voru að tala um að það væru að hrúgast upp tonnin öll af lambakjöti

Þannig að ég segi: Já, við skulum skoða allt svona samstarf svo lengi sem það er gert á grunni samkeppnisreglna, gegnsæis og frelsis.

Ég er reiðubúin til að skoða allar leiðir svo lengi sem þessi grundvallarprinsipp eru höfð að leiðarljósi. Ég vil aðeins koma inn á menntunarmál í landbúnaði. Ég held að þar séu einmitt

Ég held að ekki sé stutt nægilega vel undir þá grein og það hefur verið kallað eftir því af hálfu garðyrkjubænda að það umhverfi allt verði skoðað. Ég held að stjórnvöld hljóti að taka þessar ábendingar betur til sín. Það hefur ýmislegt verið reynt í gegnum tíðina en það hefur ekki skilað sér og þá þurfum við að leita annarra leiða.

Hverjum kom það niður á? Það kom niður á sjálfsþurftarbændum á Haítí sem voru að jafna sig á stórum jarðskjálfta sem þar hafði orðið þremur árum áður.

Þá segi ég aftur: Af hverju fara menn ekki í vöruþróun? Af hverju rækta menn ekki vanillu undir gleri? Grammið af vanillu hoppaði í fyrra upp í sama verð og grammið af silfri?

það rekstrarumhverfi með almennum aðgerðum að þeir þurfi ekki að líta út eins og beiningamenn í augum annarra, af því að þeir eru það ekki. Íslenskir bændur eru vandvirkt og stolt fólk upp til hópa

við t.d. Bandaríkin eða Bretland, eins og núna, af því að það kemur í ljós að það er betra og meiri styrkur að vera með fleirum en að vera litli aðilinn á móti stórum. Við sjáum alveg hvernig málum vindur fram í samskiptum Bretlands og Bandaríkjanna, Bandaríkjanna, til að mynda á sviði landbúnaðarafurða þar sem Bandaríkin þrýsta mjög á það að Bretar hleypi inn í stórum stíl hormónakjöti frá Bandaríkjunum. Það er eitt af þeim skilyrðum sem Bandaríkjamenn hafa verið að setja fram í

Ég þakka hv. þingmanni enn og aftur fyrir þetta andsvar og enn meira en áðan. Ég er mjög feginn að hún tók varnarsamstarfið sem dæmi um að við hefðum engin áhrif. Jú, hv. þingmaður, vissulega höfum við áhrif í varnarsamstarfinu vegna þess að þar erum við að bjóða fram verðmæti sem eru svo mikils virði í augum samstarfsaðilanna að við fáum alvörusæti við borðið en sitjum ekki úti á enda og hirðum brauðmola. Það er náttúrlega þyngra en tárum taki að um þessar mundir

og aukin kafbátaleit hér er náttúrlega okkur til góða vegna þess að það eru hérna kafbátar í hverjum flóa og firði fyrir austan. Auðvitað hafa menn fyrir vestan haf áhyggjur af því þannig að þarna fara hagsmunirnir saman. talaði um skort á framsýni. Nú kann ég ekki sögu skyrsamninganna út í hörgul af því að ég vinn ekki við það. Ég veit að það tapaðist tækifæri til að fá einkaleyfi á skyri í Ameríku en það er komið í Evrópu, mjög víða, og í í Asíu þannig að við erum ekki búin að tapa spilinu algjörlega. Svo er líka spurning hvort við getum á einhverjum tímapunkti farið sömu leið og Grikkir og sagt: Þetta er afurð sem er hvergi til nema á Íslandi.

En þá er rétt að minna á að Evrópusambandið er fyrst og fremst tollabandalag, það snýst um tollmúra í kringum Evrópu. ESB leggur meiri tolla á innfluttar vörur, þá er ég ekki bara tala um matvæli heldur vörur almennt, en Íslendingar.

þá samninga sem hafa verið gerðir, sérstaklega nýverið, í tollamálum um matvæli er að þar á sér einmitt ekki stað samkeppni á jafnréttisgrundvelli. Þar eru íslenskir bændur látnir keppa við

en þurfa svo að keppa við fólk sem er á launum og starfar við aðstæður sem við myndum aldrei sætta okkur við hér á Íslandi. Í hvaða annarri atvinnugrein teldist þetta ásættanlegt, herra forseti? Ég held að ef menn færu að stunda slíkt í öðrum atvinnugreinum eða flytja inn fólk til að láta framleiðsluna fara fram á Íslandi, en á kjörum og við starfsaðstæður sem boðið er upp á í öðrum löndum, yrðu menn fljótir að grípa þar inn í. í. Það er sannarlega engin undantekning að ríkið telji sig þurfa að vernda sinn landbúnað með m.a. tollum. Það er regla, ekki undantekning. Það hefur hins vegar fjarað undan slíkri vernd hér á Íslandi að því marki að atvinnugreinin er hreinlega komin í hættu

og rekin hér ólík mjólkurbú. Það gilda samkeppnislög um mjólkina nema þar sem hægt er að ná hagræðingu og það gagnast öllum.

hafa miklu meiri tekjur á Íslandi og það er m.a. tekið á því eins og svo fjölmörgu öðru í þessari þingsályktunartillögu, þessari heildstæðu þingsályktunartillögu sem tekur á vanda og tækifærum greinarinnar í heild.

Við getum ekki látið það henda að við þessar óvenjulegu aðstæður út af heimsfaraldri eða einfaldlega sinnuleysi tapist sú verðmætasköpun og sá menningararfur sem fylgir íslenskum landbúnaði og hefur gert frá landnámi. Hér voru nefnd erlend mjólkurbú, t.d. Arla, danski framleiðandinn, sem gæti með umframframleiðslu í einu af sínum búum klárað íslenska markaðinn

framleiðslu og auk þess óvenjumikið mikilvægi landbúnaðar við það að viðhalda byggð um allt land og verða þar með undirstaða hinnar ýmsu verðmætasköpunar.

Samanburður á matvælaverði á Íslandi og annars staðar breytist nú oft töluvert eftir gengi. En ef litið er til þess hlutfalls sem fólk þarf að borga fyrir matvæli annars vegar og aðra útgjaldaliði hins vegar er hlutfallið lágt á Íslandi. Fólk er að greiða hlutfallslega lítið af tekjum sínum fyrir íslenska matvöru miðað við kostnað við matvælakaup annars staðar. Hver sem fer til útlanda og skoðar sig um þar í búðum getur sannreynt það að oft og tíðum er verðið hærra erlendis. Ég nefni sem dæmi New York, þar sem ég var, það eru komin einhver ár síðan, en gerði mína eigin könnun á matvælaverði. Sérstaklega voru mjólkurvörur í öllum tilvikum dýrari en á Íslandi. Það er kannski vegna þess að að við höfum náð að búa til þetta kerfi sem leyfir hagræðingu. En ég tek undir með þeim sem benda á að bændur þurfa að fá stærri hlutdeild í í því sem neytandinn greiðir fyrir matvælin. Oft hefur það orðið raunin að smásalinn, stórverslanirnar

að aukinn innflutningur skilar sér ekki endilega í lægra verði, jafnvel þvert á móti, eins og í þessu finnska tilviki þar sem aukinn innflutningur þýddi einfaldlega enn meiri álagningu á vörurnar.

þegar við áttum í mesta vanda með að skrapa saman nægum gjaldeyri til að flytja inn nauðsynjavörur, lyf, olíu og annað. Það mátti ekki tæpara standa. Ef ekki hefði verið fyrir þann gjaldeyrissparnað upp á kannski 50 milljarða sem sem íslensk framleiðsla tryggir samfélaginu hefðum við getað lent öfugum megin og átt mjög erfitt uppdráttar í framhaldinu. Það stóð til að verðlauna þessa atvinnugrein fyrir það, þegar við værum búin að vinna okkur upp úr áhrifum bankahrunsins, en enn er beðið eftir því að það skili sér. Hv. þm. Bryndís Haraldsdóttir velti fyrir sér hvort málið ætti að fara til utanríkismálanefndar,

um að ræða þingsályktunartillögu um hobbí. En sú er auðvitað ekki raunin. Þetta er ein af undirstöðuatvinnugreinum þjóðarinnar allt frá upphafi, grein sem hefur haldið lífi í okkur bókstaflega um aldir og er mikilvæg fyrir samfélagið á allan hátt, á fjölbreytilegan hátt. Því er mikilvægt að bregðast við nú þegar þessi grein er lent í stórkostlegri vörn, stórkostlegum vandræðum, grein sem hefur þó gríðarleg tækifæri, eins og rakið er í þessari góðu

Sömuleiðis er minnst á svokallað blóðmerahald, sem mér finnst sömuleiðis einnig vera tímaskekkja. Fyrr í vetur var ég með fyrirspurn um blóðmerahaldið en bara svo menn viti hvað það er

úr þessum hrossum og síðan er hormónið notað til að breyta gangmáli svína. Þetta er iðnaður, ef iðnað skyldi kalla, sem hefur tíðkast

Heimili okkar Ísland er nefnilega fullt af vatni, köldu og heitu og orkan er næg en hún er hins vegar of dýr fyrir grænmetisbændur. Eftirspurn eftir heilnæmu grænmeti, ávöxtum og korni hefur aukist mikið um allan heim og mun aukast verulega á Því er hér á ferðinni alveg dauðafæri fyrir Ísland að gera miklu betur þegar kemur að grænmetisframleiðslu á Íslandi og grænmetisbændum. Þetta tækifæri er einstakt og nýtir kosti Íslands á sjálfbæran hátt. Þetta er atvinnuskapandi, mætir breyttri neysluhegðun

Við þurfum að lækka verð á rafmagni og draga úr flutningskostnaði og öðrum kostnaði. Slíkur stuðningur þarf að sjálfsögðu að vera gagnsær og almennur en umfram allt myndarlegur. Í hagfræðinni höfum við mikla trú á hinum svokölluðu hagrænu hvötum en hér á landi vantar þá í mun meira mæli þegar kemur að hinu græna og væna.

í eitthvað fara þessir peningar næstu fimm árin. Þess vegna held ég að þetta sé einmitt tíminn til að koma með framsæknar hugmyndir, ekki síst í atvinnumálum, sem taka mið af framtíðinni en ekki fortíðinni. eftir því úr þessum stól að umfangsmikil grænmetisframleiðslu hér á landi ætti að vera hluti af skilgreindri atvinnustefnu hins opinbera.

Það voru settar litlar 200 milljónir til viðbótar við þær 600 sem fara í framleiðslu garðyrkjuafurða. Herra forseti. Þetta er einfaldlega allt of lítið og metnaðarlaust eins og margt annað sem kemur frá þessari ríkisstjórn. Við eigum að setja

Að sjálfsögðu mun vera hefðbundinn landbúnaður áfram, ég átta mig alveg á því. Ég er bara að varpa ljósi á blússandi sóknarfæri fyrir íslenskan landbúnað sem byggist á nýsköpun, byggist á metnaði þegar kemur að grænmetisframleiðslu, sem tekur mið af breyttri neysluhegðun og loftslagsbreytingum. Við þurfum að hjálpa íslenskum bændum að breyta framleiðslu sinni í þessa átt, kjósi þeir svo. Við eigum að styðja við fleiri nýja bændur sem starfa í hinum græna framleiðsluheimi.

Það er blússandi tækifæri, ekki síst á tímum eins og núna. Nú þarf að skapa atvinnu. Atvinnuleysi er helsta áskorun Íslands í dag. Um 20.000 Íslendingar eru atvinnulausir og stefnir í kannski 25.000–30.000 næstu jól.

Það mun skila sér í góðum vörum, í fjölbreyttara atvinnulífi. Ég ítreka, herra forseti: Stundum kostar peninga að búa til peninga. Það kostar að hugsa stórt en það borgar sig og það er skynsamlegt.

Flutningsmenn þessarar tillögu eru hv. þingmenn Logi Einarsson, sem er 1. flutningsmaður, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir, Ágúst Ólafur Ágústsson, Guðjón S. Brjánsson, Guðmundur Andri Thorsson, Helga Vala Helgadóttir og sú sem hér stendur.

að hafa forgöngu um að ríkisstjórn Íslands, í samráði við sveitarfélög, undirbúi og hrindi í framkvæmd eftirtöldum aðgerðum sem miði að því að styðja sveitarfélög sérstaklega vegna aðstæðna sem rekja má til heimsfaraldurs kórónuveiru og verja þannig störf og nærþjónustu við almenning og tryggja að sveitarfélög geti ráðist í nauðsynlegar fjárfestingar. Útfærslu tillagna verði lokið fyrir 1. janúar 2021.

sveitarfélaga. 2. Aukin fjárútlát sveitarfélaga vegna viðbragða við heimsfaraldri kórónuveiru verði bætt með beinum framlögum í gegnum Jöfnunarsjóð sveitarfélaga.

5. Viðmiðunarfjárhæðir laga um opinber innkaup varðandi útboðsskyldu sveitarfélaga verði rýmkaðar tímabundið. 6. Framkvæmdasjóður aldraðra verði styrktur svo að unnt verði að ráðast í viðhaldsframkvæmdir og tryggja stofnkostnað nýrra hjúkrunarheimila.

Ég vil stikla á stóru í greinargerð með þessari þingsályktunartillögu. En áður en ég geri það vil ég rifja það upp að í gær var sérstök umræða um stöðu sveitarfélaganna á þessum

Við lögðum slíka tillögu fram í vor vegna þess að þá var strax ljóst að þau sveitarfélög sem höfðu orðið fyrir mesta tekjufallinu myndu þurfa aðstoð ríkisins. Það er augljóst mál, ef fólk hugsar málið andartak,

við hvað vandræði sveitarfélaganna varðar og það er augljóst að viðbótarframlög ríkissjóðs nægja hvorki til að verja velferð fólks né heldur að verja og skapa störf um allt land. Viðbótarframlög ríkisstjórnarinnar nema um 4,8 milljörðum kr. en sérfræðingar hafa bent á að líklega vanti um 50 milljarða kr. inn í rekstur sveitarfélaganna á yfirstandandi ári og því næsta. Þá er alvarlegt að framlög jöfnunarsjóðs til sveitarfélaga séu ekki látin fylgja hagþróun og fari lækkandi í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar. þess að forðast samdrátt sem mun virka gegn örvunaraðgerðum ríkisins verður ríkið að endurskoða framlög sín til sveitarfélaganna. Með því að stíga ekki fastar til jarðar er ríkið þannig að setja sveitarfélögin í skuldavanda sem bitnar á íbúum þeirra til lengri tíma. Í fordæmalausu atvinnuleysi er ekki síst mikilvægt að verja störf í almannaþjónustu og gera sveitarfélögum kleift að skapa ný störf með atvinnuskapandi fjárfestingum. Ef ekkert frekar er aðhafst horfum við fram á niðurskurð í mikilvægri nærþjónustu við almenning, aukið atvinnuleysi og slakari viðspyrnu um allt land. Ríkisvaldið þarf að koma betur til móts við sveitarfélög svo að hægt sé tryggja góða nærþjónustu við fólk um allt land og takast á við heimsfaraldur kórónuveiru,

Ríkissjóður er með mun fleiri og fjölbreyttari tekju- og útgjaldastofna en sveitarfélögin sem verður að beita til að mæta þessu áfalli. Sveitarfélögin fá langmest af tekjum sínum í gegnum útsvar, sem er föst prósenta. Þar að auki er vaxtakostnaður sveitarfélaga hærri en ríkissjóðs svo að þau hafa ekki sömu möguleika til skuldsetningar. Um 80% launakostnaðar sveitarfélaganna er vegna fræðslumála og félagsþjónustu. Það er gríðarlega mikilvægt að lögbundin félagsþjónusta sveitarfélaga standi á traustum stoðum, að þjónusta verði tryggð og að hugað verði að málefnum barna, fatlaðra og aldraðra.

Lagt er til að Vinnumálastofnun verði efld, virkniúrræði verði sett á laggirnar í samvinnu ríkis og sveitarfélaga, svæðisbundin velferðarvakt verði sett af stað af hálfu félagsmálaráðuneytisins, geðheilsuteymi heilsugæslunnar verði efld og félagsþjónusta sveitarfélaganna styrkt. Rekstur leikskóla er erfiður á þessum tímum vegna tekjumissis sem hlýst af leiðréttingu á þjónustugjöldum í samræmi við skerðingu á þjónustu. Mörg sveitarfélög brugðu á það ráð að gefa fullan afslátt af leikskóla-, dagforeldra- og frístundagjöldum þar sem þjónusta féll niður. Sama gildir fyrir þá foreldra sem völdu að halda börnum heima eða þurftu að vera heima vegna veikinda eða í sóttkví. Þá fengu foreldrar víða að greiða aðeins fyrir þá þjónustu sem nýtt var. Flestar stofnanir hafa dregið úr almennri þjónustu til að skapa svigrúm fyrir þá vinnu sem hefur farið í viðbrögð við heimsfaraldri kórónuveiru. Greiðslur til hjúkrunarheimila og dagdvalarstofnana eru háðar nýtingu á rýmum, hjá sumum samkvæmt samningum og hjá öðrum á grundvelli reglugerða. Þessar aðstæður hafa leitt til þess að tekjufall mun verða hjá sveitarfélögum á næstu vikum og mánuðum vegna heimsfaraldursins á sama tíma og verkefnum hefur fjölgað og rekstrarkostnaður aukist, m.a. vegna veikinda starfsmanna og sóttkvíar. Við bætist svo ýmis kostnaður sem hlýst af ytri aðstæðum eins og sóttvörnum og aukinni þjónustuþörf. Um 80% af tekjum íslenskra sveitarfélaga eru skatttekjur sem er ólíkt því sem gengur og gerist í nágrannalöndum okkar, þar sem stærri hluti tekna sveitarfélaga eru styrkir og stuðningur frá ríkinu. Í því árferði sem hefur skapast vegna heimsfaraldurs kórónuveiru hefur orðið mikið tekjufall hjá sveitarfélögum. Jöfnunarsjóður sveitarfélaga er helsta tæki ríkissjóðs til að koma til móts við það mikla tekjufall sem sveitarfélögin hafa orðið fyrir, en framlög sjóðsins hafa farið lækkandi með tekjufalli ríkissjóðs. Samhliða tekjufalli hafa ný og flókin verkefni bæst á borð sveitarfélaga vegna heimsfaraldursins. Þessum aukna tilkostnaði fylgja ekki neinir tekjumöguleikar fyrir sveitarfélögin. Mikilvægt er að fjármagn verði sett í að styðja sveitarfélög til að mæta þessum nýju verkefnum. Sveitarfélögin tóku að miklu leyti yfir málaflokk fatlaðs fólks árið 2011 og er nú þegar milljarða króna halli á málaflokknum. Að óbreyttu mun þessi halli aukast verulega á næstu árum, m.a. vegna lægra framlags úr ríkissjóði til NPA. Auka þarf fjármuni til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga til að mæta þessum auknu útgjöldum. Herra forseti. Sóknaráætlun landshluta er verkefni sem hefur reynst vel. Ljóst er að ráðast þarf í fjölda verkefna á sviði byggða- og samfélagsþróunar til þess að styðja við landsvæðin og sveitarfélögin. Innspýting ríkisins dugir skammt til að mæta vanda sveitarfélaganna. Til þess að

Við gerð áætlana um hvernig best sé að sækja fram munu sveitarfélög á hverju svæði fyrir sig vinna saman. Eftir bankahrunið 2008 voru fjárfestingar verulega skornar niður hjá hinu opinbera til að eiga fyrir rekstri. Hjá sveitarfélögum, þar sem áhersla er lögð á að halda rekstrinum við núllið, rétt eins og hjá fyrirtækjum, drógust fjárfestingar umtalsvert meira saman en hjá ríkissjóði. Báðir aðilar hafa safnað saman innviðaskuld sem enn hefur ekki verið gerð upp að fullu. Ríkisstjórnin hefur verið yfirlýsingaglöð um að nú sé tíminn til að beita ríkisfjármálum með fullum þunga til að verja störf og skapa viðspyrnu með umtalsverðum fjárfestingum og uppbyggingu. Samfylkingin fagnar því viðhorfi og hefur lagt fram viðbótartillögur í Ábyrgu leiðinni, efnahagsáætlun fyrir 2021, sem gætu tryggt öflugri viðspyrnu um allt land. Sveitarfélög landsins eru mikilvægur hluti af hinu opinbera. Því skýtur það skökku við að ríkissjóður ætli að gefa í á meðan sveitarfélögin eru algjörlega skilin eftir og eiga jafnvel samkvæmt fjármálaáætlun að draga úr fjárfestingu. Þetta mun skapa enn frekari innviðaskuld. Ef ekki er vilji eða geta til þess að koma til móts við fjárfestingarþörf sveitarfélaga að fullu með styrkveitingum gæti ríkissjóður haft milligöngu um hagstæðar lánveitingar til sveitarfélaga vegna fjárfestinga líkt og gert hefur verið með stuðningslán til fyrirtækja. Viðmiðunarfjárhæð laga um opinber útboð er 49 millj. kr. Þetta þýðir að allar stærri framkvæmdir fara í útboð.

Það er mikilvægt að koma framkvæmdum af stað eins hratt og auðið er til þess að viðhalda atvinnustigi í landinu. Líta má til Framkvæmdasjóðs aldraðra í þeim efnum. Kanna þarf hvaða verkefni hafa verið skipulögð og sett á framkvæmdaáætlun svo að framkvæmdir geti hafist þegar í stað. Má í því samhengi skoða þau viðhaldsverkefni sem bíða, breytingar á tvíbýli yfir í sérbýli á hjúkrunarheimilum og bætt aðgengi, auk annarra verkefna. byggingu almennra leiguíbúða í sveitarfélögunum má segja að markmið þeirra aðgerða sé tvíþætt, annars vegar að glæða byggingarframkvæmdir lífi og aðstoða þannig atvinnulífið og hins vegar að bæta húsnæðisöryggi einstaklinga og fjölskyldna sem eru undir lágmarkstekju- og -eignamörkum með því að auka aðgengi að öruggu og hentugu leiguhúsnæði og tryggja að húsnæðiskostnaður sé í samræmi við greiðslugetu leigjenda. Nú stefnir aftur á móti í hægari íbúðarfjárfestingu sem er áhyggjuefni. Mikill fjöldi erlends starfsfólks er hér á landi. Hefur það gegnt veigamiklu hlutverki í uppbyggingu og þeirri velmegun sem hefur ríkt hér síðustu ár.

Má búast við því að stærsti hluti þess fjölda verði hér áfram þrátt fyrir versnandi efnahagshorfur. Kunnátta í íslenskri tungu er lykillinn að íslensku samfélagi og getur ráðið úrslitum um velgengni innflytjenda í samfélaginu. þessum tímum er kjörið að aðstoða innflytjendur við að nýta tímann til að styrkja stöðu sína á vinnumarkaði

þessi þingsályktunartillaga er afar mikilvæg og brýnt að afgreiða hana sem fyrst. Það verði tekið tillit til þessara mikilvægu verkefna, og þeirra verkefna sem sveitarfélögin þurfa að sinna, strax í fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2021.

það getur ekki gengið og er ekki ásættanlegt, ekki fyrir íbúa landsins eða atvinnulífið og upptaktinn upp úr þessari kreppu, að koma ekki til móts við sveitarfélögin í þessari erfiðu stöðu.

Þess vegna er það tómt mál að tala um, finnst mér, að segja við sveitarfélögin: Þið verðið bara að skuldsetja ykkur eins og ríkið, þið getið bara gert það eins og ríkið. Þið verðið bara að taka á ykkur þessa

auðvitað að hugsa um það til lengri tíma hvernig sveitarfélögin ætla síðan að tækla þá stöðu að vera orðin mjög skuldsett í þessari miklu niðursveiflu. Og aftur, þau eru rekin eins og fyrirtæki en ekki eins og ríkissjóður. Það er mjög mikilvægt að hafa það í huga.

hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra: Ef þið eruð eitthvað að kvarta undan þessari stöðu og ætlið ekki að tækla þetta sjálf þá verðum við bara að endurskoða hvernig

íslensku samfélagi og hvaða hlutverki þau hafa að gegna, og ég er sammála flutningsmanni um að það er afar mikilvægt. Ég ætla hins vegar ekki að ekki að fara neitt í gegnum tillögurnar lið fyrir lið. Þær eru margar áhugaverðar og algerlega þess virði að íhuga og ræða.

vel geta verið eitthvað sem þarf að skoða og þá í samhengi við umræðu um tekjustofna sveitarfélaga. Mér finnst þó að það þurfi að vera með þeim hætti

að á svona tímum eins og nú eru er fullkomlega eðlilegt að sveitarfélögin hafi aðgang að lánsfjármagni, ef þau þurfa á því að halda, á sambærilegum kjörum og ríkisvaldið. tala nú ekki um ef ríkisvaldið gerir beinlínis ráð fyrir því að sveitarfélögin skuldsetji sig, þá þarf það að vera. Það er áreiðanlega hægt að finna leiðir til að láta þetta raungerast þannig að sveitarfélögin hafi raunverulega þennan

að halda sig við þessa skerðingu á fé framkvæmdasjóðsins og setja inn í rekstur. Það væri nú kannski það skref sem við ættum að stíga,

Menn tala um að sveitarfélögin hafi ekki nægilega tryggar tekjur og það kann vel að vera. Þær eru samt í öllum grundvallaratriðum

og það er ekki svo lítil upphæð. En eins og ég nefndi áðan velja sum sveitarfélög hins vegar að nýta sér ekki alla heimildina,

dag. Það samtal sem þarf að vera á milli þessara stjórnsýslustiga, ríkisins og sveitarfélaganna, þarf að vera lifandi og virkt. Við þurfum að geta gengið að því samtali algjörlega með opnum huga á báðum

Það er annað dæmi sem hefur stundum verið rætt að gæti verið skynsamlegt að skoða. En allt byrjar þetta á samtali á milli aðila. Það

í. Það er auðvitað svo að sveitarfélögin spila risastórt hlutverk í samfélaginu og jafnvel meira í daglegu lífi fólksins í landinu. Þjónusta þeirra er nærþjónusta sem skiptir alla mjög miklu máli.

á þeim í skatttekjum væri enn meira ef ekki hefði verið farið í slíkar aðgerðir. Þá er ástæða til að nefna að við gerðum sérstaklega breytingu hér þannig að átakið

var dregið verulega úr í síðasta hruni. Ég held að allflest sveitarfélög hafi glímt við það á allra síðustu árum að það er einfaldlega ekki gott að fresta viðhaldinu.

Ástæðan fyrir því að ég er að höggva sérstaklega í það er að ég hef velt því lengi fyrir mér hvort við þurfum að aðlaga þau lög með einhverjum hætti. Ég held að það eigi

og oft og tíðum eru viðmiðunarfjárhæðirnar þar lægri en lögin sjálf segja til um, þ.e. sveitarfélögin hafa viljað ganga enn lengra en lögin í því að bjóða út eða fá tilboð í bæði verk og vörur sem keyptar eru. Þetta er auðvitað til komið vegna þess að

Ég held að við þurfum að halda áfram mikilvægu samtali við sveitarfélögin um sjálfstæði þeirra og um sjálfbærni sveitarfélaga, um það að sveitarfélögin hafi nægjanlega tekjustofna, bæði til að komast af í góðæri og kreppu. Ég hef litið á þetta sem ákveðinn fíl

Þess vegna segi ég að við þurfum að einhenda okkur í það að tryggja að sveitarfélögin hafi réttmæta fjármuni til að sinna þeirri mikilvægu þjónustu.

Það er alveg skýrt að hjúkrunarheimili eins og þau eru skilgreind í dag, með þeirri þjónustu, eru heilbrigðismál og þar af leiðandi málaflokkur sem tilheyrir ríkinu.

Þau daggjöld sem eru látin fylgja duga bara ekki fyrir rekstri þessara heimila. Í staðinn fyrir að við séum að sóa peningum, tíma aðila, annars vegar á sveitarstjórnarstiginu og hins vegar í heilbrigðisráðuneytinu og sjúkratryggingum, að takast einhvern veginn á um þessa samninga fram og til baka, þá fyndist mér eðlilegast að ríkið hreinlega tæki við þessum rekstri, ekki til að reka það sjálft, því að ég er ekki talsmaður þess, heldur til að bjóða þetta út

gera þetta hreinna. Hvað er það sem sveitarfélögin gera hér í þessu landi og hvað er það sem ríkið gerir? Reynum að útrýma gráu svæðunum. Þetta var kannski það sem ég var að reyna að koma inn á.

annaðhvort að fara í sameiningar á sveitarfélögum þannig að þau verði líkari rekstrareiningar, líkari að stærð og umfangi, eða að fara í þriðja stjórnsýslustig. Það eru einu tvær lausnirnar sem ég hef séð til þess að láta þessa hluti

við höldum áfram á þeirri vegferð sem við höfum verið, að þróa samtal um sjálfstæða tekjustofna sveitarfélaganna í stað þess að ráðast í einhverjar plásturs- eða meðalaaðgerðir akkúrat núna.

Ég vil spyrja hana hvort hún haldi að það sé mögulegt fyrir sveitarfélag,

að halda uppi þjónustu við íbúa þegar kallað er eftir mikilli félagslegri þjónustu og barnavernd

Það er ekki til komið bara núna, því miður. Ég get alveg tekið undir að það er örugglega bara ógjörningur að snúa þessum rekstri við með þessar gefnu forsendur.

En eina meðalið til lengri tíma litið er auðvitað að fjölga atvinnutækifærum því að það er ekkert samfélag sem lifir af með atvinnuleysi upp á þessa prósentu, ekkert.

að sveitarfélag sem býr við þetta ástand geti haldið uppi toppþjónustu og geti svarað kröfum, sem eru enn ríkari við þessar óvenjulegu aðstæður, í nærþjónustunni nema ríkið stígi inn í þennan bráðavanda. Ég tek auðvitað undir með með hv. þingmanni þegar hún bendir á tækifærin sem eru víða á Suðurnesjum. En augljóslega var höggið þar líka mest út af alþjóðaflugvellinum þótt við sjáum alveg að framtíðin geti orðið björt í alls konar atvinnutækifærum, beinum og óbeinum, í tengslum við flugvöllinn þegar við erum búin að fá bóluefni við faraldrinum. En það er bráðavandi núna. Það þarf að bregðast við honum og það er það sem ég er að kalla eftir. Mig langar samt aðeins, þó að klukkan tifi hér í borðinu,

spillingarhætta ef við ætlum að sleppa útboðum á framkvæmdum. En það má gera þetta núna, til þess að flýta framkvæmdum, (Forseti hringir.) tímabundið í þessu neyðarástandi og það er það sem við erum að tala um.

fyrir árlega úthlutun til samstarfsstofnana vegna sértækra verkefna hjá þeim til að auðvelda stofnunum að standa skil á gögnum til Umhverfisstofnunar vegna losunarbókhaldsins. Flutningsmenn taka undir mikilvægi þess að rauntölur séu aðgengilegar fyrr.

Flutningsmenn leggja auk þess áherslu á að kolefnisgjaldið verði notað í baráttunni gegn loftslagsbreytingum, m.a. til að styðja við og styrkja þá aðila sem losa mest til þess að draga úr losun. Bent er á að markmið hækkunarinnar er að kostnaður vegna losunar skili sér til þeirra sem losa og því verði aðrar opinberar álögur ekki lækkaðar vegna hækkunar kolefnisgjalds. Hnattræn hlýnun jarðar sökum kolefnisútblásturs af mannavöldum er stærsta ógn sem steðjar að mannkyni. Álagningu kolefnisgjalds hefur verið beitt í baráttunni gegn loftslagsbreytingum og er ein þeirra aðferða sem hefur bein áhrif á fjárhagslega afkomu fyrirtækja og einstaklinga.

Það er ákveðinn lokapunktur og við vitum umfangið, vitum hverju við þurfum að ná til að komast þangað. Það er gott og það er mjög jákvætt ef við náum meiri árangri strax.

eru almennt séð ekki mikið fyrir það að hafa einhverja refsiskatta eða hegðunarskatta eða eitthvað svoleiðis, það eigi frekar að fylgja kostnaði.

Ef við viljum losna við þessa mengun þá þurfum við að finna upp annars konar framleiðslu eða tæki eða annað sem menga ekki. Ef við ætlum að

eigum við að hafa innbyggða umbun fyrir þann árangur þannig að þegar mengunin hverfur, hverfur einnig þessi skattur sem hér er undir og á að greiða fyrir þessa mengun.

almenning á LÝSU. Þetta var mjög skemmtileg leið til að fá hugmynd og vinna hana áfram og gott að við getum síðan rætt hana hér í þingsal. Það eru nokkur atriði sem mig langar aðeins að spyrja þingmanninn út í.

mengandi iðju og yfir í eitthvað grænt, það renni aftur til samfélagsins til að hjálpa til við grænu umskiptin sem þurfa að eiga sér stað

Það er dálítið skemmtilegt að í síðustu útfærslu málsins kom svo skýrt fram í umsögn Umhverfisstofnunar hvað við stöndum illa varðandi tölur og upplýsingar almennt um loftslagsmál

Ég er að reyna að forma þetta í spurningu til að fá þingmanninn aðeins til að ræða þetta við mig vegna þess að síðan erum við með hina hliðina, að gjaldtaka ríkisins er ákvörðuð einu sinni á ári. Við erum þar með dálítið stífan tímafaktor.

að kolefnisgjaldið myndi tala við. 40% markmið ríkisstjórnarinnar í dag er t.d. löngu úrelt. Það þarf að uppfæra það á þessu ári og væntanlega þarf að uppfæra það einu sinni eða tvisvar fram að því að Parísarsamningurinn nái á endapunkt.

Frú forseti. Við ræðum hér þingsályktunartillögu um dálítið frumlega og skapandi nálgun á það hvernig hægt er að útbúa gjaldtökukerfi hins opinbera. kolefnisgjöld, gjöldin sem eru hluti af því sem notað er í baráttunni gegn loftslagsbreytingum, taki mið af því hvernig okkur gengur að berjast gegn loftslagsbreytingum.

fjármálaráðuneytisins og fjárlagaferlið sem þingið fer í gegnum á hverju ári, að taka upp svona nálgun. En þetta er allrar

kolefnisgjöld almennt, sem mér finnst alveg eiga erindi í tengslum við þetta mál. Í fyrsta lagi langar mig að rifja upp hvernig þau lög sem hér er fjallað um urðu til, lög um umhverfis- og auðlindaskatta frá árinu 2009. Þar stendur í greinargerð að miðað sé við að gjaldið á hvert tonn af koltvísýringsígildi sé 4.000 kr. Það er oft þrautin þyngri að reikna út frá tölum í tekjubandormi hvers árs

Þetta er fjarri því að vera einu sinni verðlagsuppfærsla á þeim 4.000 kr. sem lagt var upp með árið 2009. Ef þessar 4.000 kr. hefðu fylgt verðlagi þá væru það 5.000 í dag. Þannig að í raun má segja að gjaldið sem lagt er á með lögum um umhverfis- og auðlindaskatta hafi lækkað að raungildi allan tímann síðan það var lagt á, á, jafnvel þótt núverandi ríkisstjórn geti með réttu stært sig af því að hafa hækkað það í tveimur skrefum á fyrstu tveimur árum kjörtímabilsins.

árið 2020 að alvarleiki loftslagsvandans er miklu meiri en 2009. Allar aðgerðir í þágu loftslagsmála hefði átt að herða á hverju einasta ári frá 2009, en það hefur því miður ekki tekist með kolefnisgjöldin. Svo langar mig að nefna hvar við ættum að setja grunnlínurnar. Við ræddum þetta aðeins í andsvörum, ég og hv. þingmaður,

Kolefnisgjöldin á Íslandi eru um 30 dollarar. Þau ná því ekki að vera helmingur af því heimsmeðaltali sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn kallar eftir.

að kolefnisgjaldið verði hækkað á næstu árum í skrefum þannig að það verði árið 2023 tvöfalt til þrefalt það sem það er í dag.

Það er líka hægt að segja að með þeim hætti væri tryggt að hagræni hvatinn færi að sinna því markmiði sem hann á að sinna, vegna þess að jafnvel þó að við færum upp í þessa hærri upphæð

Ef öll áhrif af losun koltvísýrings væru tekin saman væri raunkostnaðurinn ekki þessir 75 dollarar sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn nefnir, heldur mögulega eitthvað miklu hærra. Þýska umhverfisstofnunin skýtur á að gjaldið þyrfti kannski að vera 200 evrur í Þýskalandi til að ná utan um raunkostnað þýsks samfélags af losuninni.

athafnir í nútímanum valda, svo við getum innleitt mengunarbótaregluna í þessu máli af alvöru. Það var nú ekki mikið fleira sem mig langaði að nefna, annað en það að ég er mjög ánægður með tóninn í greinargerðinni, að þetta verður ekki tekjustofn, að ég held að of mikið af grænum sköttum renni í almennan rekstur hins opinbera. Grænir skattar eiga að vera hagrænn hvati til að draga úr grárri iðju en þeir eiga líka að nýtast til að greiða niður þá grænu. Annað gott dæmi væri vörugjöld á bíla þegar þeir eru fluttir inn. Í dag erum við með það kerfi að við niðurgreiðum hreinorkubíla, sem er hluti af ástæðunni fyrir því hversu vel gengur að auka hlut þeirra í umferðinni á Íslandi. En það er rosalega kostnaðarsamt. Það er rosalega kostnaðarsamt að leggja marga milljarða á ári í það að niðurgreiða nýja bíla. En það er hægt að ná þeim kostnaði niður með því að láta bensínbílana, þá sem brenna jarðefnaeldsneyti, kosta aðeins meira með því að láta vörugjöldin endurspegla frekar þau umhverfisáhrif sem hljótast af þeim, en láta þau auknu vörugjöld þá renna í kerfið til að styðja lækkun vörugjalda hinum megin. Þannig getum við hraðað enn frekar þeirri jákvæðu þróun sem átt hefur sér stað í orkuskiptum í samgöngum.

sem er alla vega frábær grundvöllur fyrir umræðu um hvernig við útbúum kerfið utan um það að styðja við grænu umskiptin sem við þurfum að ganga í gegnum á næstu áratugum.

íslenskan landbúnað hvað við best getum. En það verður að vera með það að leiðarljósi að við eflum bændur annars vegar og neytendur hins vegar, það eru hagsmunir sem fara saman. Og við þurfum að efla íslenskan landbúnað þannig að hann geti vaxið og dafnað hér til næstu ára og áratuga. Það verður að okkar mati ekki gert í óbreyttu kerfi. Það þarf að taka til í kerfinu en kerfið skilar íslenskum neytendum hvað hæstu verði

Það er eitthvað brogað í þessu kerfi sem við viljum að verði bætt. Með áherslu á samkeppni erum við m.a. að endurflytja þetta frumvarp sem við höfum flutt á 149. og 150.

í landbúnaði og veita bændum frelsi til að hafa val um hvernig afurðum þeirra væri ráðstafað, veita bændum frelsi til að ráða sér meira sjálfir. Það myndi leiða til aukinnar samkeppni á vinnslu-, heildsölu- og smásölumarkaði en jafnframt

á innlendum og erlendum mörkuðum. Í því felst m.a. að afnema sérreglu búvörulaga, það er sérregla í búvörulögunum núna, sem gildir um mjólkuriðnaðinn, og draga úr afskiptum ríkisvaldsins af verðlagningu, framleiðslu og vinnslu búvara

að við værum að reyna að draga úr afskiptum ríkisvaldsins af atvinnugreinum, að hafa rammann einfaldan, láta samkeppnina gilda, láta frelsið gilda og styðja bændur með öðrum leiðum en með tollvernd, frekar að auka beina styrki til bænda

Í gildandi lögum hafa bændur sérstaka stöðu sem helst verður líkt við stöðu launþega í þjónustu afurðastöðva og hins opinbera. Við teljum að staða bænda sé ekki nægilega sterk þegar kemur að samskiptum við afurðastöðvarnar og ríkisvaldið í leiðinni. Til að stuðla að bættum kjörum bænda þarf að búa til regluverk sem gerir bændum kleift að vinna og markaðssetja afurðir sínar sjálfir eða eftir því sem þeir kjósa. Þannig verði þeim gert fært að starfa sem atvinnurekendur og njóta kosta þess að reka bú sín á opnum markaði. Í frumvarpi þessu er því lagt til að verðlagsnefnd búvara og framkvæmdanefnd búvörusamninga

framleiðsluvörur, láta markaðinn meira ráða. Svo segjum við: Samhliða því breytum við styrkjafyrirkomulaginu og reynum að auka beina styrki til bænda gegn því að frelsið verði meira. Enn fremur er lagt til að felld verði niður heimild afurðastöðva samkvæmt 71. gr. búvörulaga til að gera samninga sín á milli um verðtilfærslu milli afurða fyrir verðmyndun mjólkur og mjólkurafurða. Ákvæðið var lögfest með lögum frá árinu 2004, um breytingu á lögum um framleiðslu, verðlagningu og sölu búvara, sem voru frá árinu 1993. Á þeim tíma einkenndi fjárhagsvandi flest svið landbúnaðarins, sem aðallega var til kominn vegna óhagstæðra rekstrareininga og lögbundinnar skyldu afurðastöðva og mjólkuriðnaðarins til þess að jafna landsbundinn aðstöðumun einstakra afurðastöðva og fjarlægð frá stærstu mörkuðum landbúnaðarvara. Afurðastöðvum í mjólkuriðnaði hefur fækkað og mikil hagræðing hefur átt sér stað í þau 15 ár sem ákvæðið hefur staðið í búvörulögum. Til að tryggja samkeppni á mjólkurmarkaði og stuðla þannig að nýsköpun og vöruþróun er nauðsynlegt að vinnsluaðilum sé tryggður aðgangur að hrámjólk/ógerilsneyddri mjólk í lausu máli. Hafa undanþágur frá samkeppnislögum samkvæmt búvörulögum verið mjög umdeildar og fyrir liggja fjölmörg álit Samkeppniseftirlitsins vegna beitingar og túlkunar á þeim. Með þessu frumvarpi

Verði frumvarpið að lögum eru leyst helstu ágreiningsefni sem uppi hafa verið vegna beitingar og túlkunar á undanþágum frá samkeppnislögum í búvörulögum. Eins og ég segi: Við teljum að það sé mikilvægt að byggja upp heilbrigt, sterkt landbúnaðarkerfi á grunni þessara almennu reglna sem gilda um samkeppni, frelsi, nýsköpun og jafnrétti. Frumvarpið er samið með hliðsjón af gildandi lögum og reglum í nágrannalöndum Íslands. Í skuldbindingaskrá Íslands að GATT-samningnum er kveðið á um skuldbindingar Íslands til þess að veita þjónustuveitendum frá aðildarríkjum Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar aðgang að markaði sínum. Þar er jafnframt kveðið á um skuldbindingar Íslands til þess að hafa ekki í gildi reglur sem fela í sér mismunun sem sé innlendum þjónustuveitendum í hag gagnvart erlendum þjónustuveitendum.

Í I. kafla frumvarpsins eru lagðar til breytingar á tilgangi búvörulaga þar sem skerpt er á mikilvægi frjálsrar samkeppni í landbúnaði, og ég hefði talið að það væri fagnaðarefni fyrir suma. Í kaflanum er jafnframt mælt fyrir um að framleiðendur búvara fari að meginreglu með eigið fyrirsvar við gerð samninga á grundvelli laganna en þeim sé þó heimilt að fela Bændasamtökum Íslands að fara með fyrirsvar sitt eða stofna önnur samtök í þeim tilgangi. Þá er fellt brott ákvæði laganna um að samningar skuli vera bindandi fyrir framleiðendur viðkomandi búvara hvort sem þeir eru félagar í Bændasamtökum Íslands eða standa utan þeirra og í staðinn kveðið á um að samningar á grundvelli laganna séu aðeins bindandi fyrir þá framleiðendur, sem teljast aðilar að hverjum samningi fyrir sig. — Það er verið að undirstrika frelsi bænda, að þeir séu ekki bundnir af þeim samningum sem þeir standa utan við.

Þá eru felld brott öll ákvæði um verðlagsnefnd búvara og framkvæmdanefnd búvörusamninga, eins og ég gat um áðan. Tilgangurinn með því er að draga úr miðstýringu verðmyndunar og auka sjálfstæði bænda auka sjálfstæði bænda sem framleiðenda á markaði. Með því að leggja niður verðlagsnefnd búvara verður einnig unnið að því að gera styrkjakerfi landbúnaðarins gagnsærra. Ég held það skipti mjög miklu máli fyrir bændur og fyrir alla sem unna íslenskum landbúnaði

Við teljum að með gegnsæinu komi stuðningurinn, skilningurinn, samheldnin einmitt með íslenskum landbúnaði. Samhliða breytingunni varðandi það að leggja niður verðlagsnefnd búvara er jafnframt rétt að koma á fót beinum styrkjum til bænda,

styrkjunum verði beint til bænda sjálfra þannig að þeir fái sjálfir meiru ráðið um það hvernig þeir vilja haga sinni jarð- og landnýtingu, vera með hvata í styrkjunum til nýsköpunar og um leið betri nýtingu landsins sjálfs og gæða. Ég tel einmitt að þarna séu mörg sóknarfæri, ekki síst í tengslum við það hvernig við nýtum landið.

Í 14. gr. frumvarpsins er enn fremur kveðið á um aukinn stuðning Framleiðnisjóðs landbúnaðarins og ríkissjóðs við umhverfisvernd, nýliðun, skógrækt, lokun framræsluskurða, gerð smávirkjana og þróun á sviði ferðaþjónustu. Þetta eru allt áherslur áherslur sem við í Viðreisn, og flutningsmenn frumvarpsins, teljum mikilvæga, að leggja einmitt áherslu á þessa þætti, nýliðunina, skógræktina, umhverfisverndina,

mestri uppbyggingu sjálf í kjarnfóðri. Við teljum að það náist með því að breyta áherslum í styrkjunum innan landbúnaðarins og reyna að stuðla að enn frekari hvötum, m.a. í gegnum Farmleiðnisjóð landbúnaðarins sem ýtir þá undir nýsköpun á þessu sviði, jafnvel gerð smávirkjana. það er ánægjulegt að sjá hvernig bændur eru að nýta sér nærumhverfið og tæknina og ýta þannig undir umhverfismál.

að fá málefnalega umfjöllun um málið, hvað þá að það verði tekið til afgreiðslu. Ég geri mér grein fyrir því, eins og nefndin er skipuð núna, að ekki eru margir sem munu styðja að málið hljóti afgreiðslu. En þetta er eitt af þeim málum sem ég tel að áhugavert væri að fá í afgreiðslu hingað inn í þingsal og fá þannig afgerandi á hreint hverjir

Það frumvarp fjallaði einnig um gjafsókn í skaðabótamálum. Betur þykir fara á því að leggja málin fram í aðskildum frumvörpum.

þeirrar þróunar sem orðið hefur í verðlagsmælingum verður að teljast brýn þörf á að lögum um skaðabætur verði breytt svo að fjárhæðir þeirra taki breytingum í hlutfalli við breytingar á þeim mælikvörðum sem almennt eru notaðir við mat á verðlagi.

Því er ástæða til að miða við launavísitölu þegar fjárhæðir skaðabóta eru ákvarðaðar til frambúðar. Þess ber að geta að í apríl 1995 var hætt að nota lánskjaravísitölu

Fjárhæðir skaðabótalaga hafa því hækkað um 183% frá gildistöku þeirra og núna er lágmarksviðmið árslauna fyrir 66 ára og yngri 3.396.709 kr.

Eftir því sem laun hafa hækkað umfram verðlag hefur dregið úr þeirri vernd sem skaðabótalögin veita þeim sem verða fyrir líkamstjóni en hafa ekki stundað fulla atvinnu á síðustu þremur árum fyrir slysdag. Þetta eru m.a. ungir einstaklingar sem ekki hafa unnið fulla vinnu, heimavinnandi einstaklingar og eldri borgarar. Meðaltal heildartekna árið 1993 var 1.236.000 kr. en var 6.871.000 kr. árið 2019. Þessir hópar njóta því ekki sömu verndar nú og skaðabótalögin tryggðu þeim við gildistöku. Launavísitalan stóð í 131,3 stigum við gildistöku skaðabótalaga en var 736,1 stig í ágúst 2020 og hefur því hækkað um 560%.

Fyrir 74 ára og eldri myndi lágmarksviðmið hækka úr 1.132.927 kr. í 2.117.898 kr.

Þess vegna er ákveðin spurning í þessu samhengi. Dómsmálaráðherra lýsti því eiginlega yfir í andsvörum hér í þinginu að

Ofan á þetta bætist að það er ekki auðhlaupið fyrir einstaklinga sem lenda í slysum að berjast við lögfræðingaher tryggingafélaganna og þeirra góðu fjárhagslegu stöðu.

Þessi upphæð verður síðan inni í þessum bótasjóði þangað til tjónið hefur verið greitt upp. Því miður verður í mörgum tilfellum

spurning um hvernig í ósköpunum þetta getur staðið svona og hvers vegna enginn hefur gert neitt í þessum málum. Við verðum að átta okkur á því að við erum að miða við 1993. Það er löngu tímabært

Rannsóknir benda til þess að virkur lífsstíll og fjölbreytt þjálfun hafi margvíslegan heilsutengdan ávinning í för með sér auk þess sem þjálfunin getur dregið úr ýmsum áhættuþáttum sem tengjast hækkandi aldri. Virkur lífsstíll er m.a. fólginn í reglubundinni hreyfingu sem felur í sér loftháða þjálfun og styrktarþjálfun. Slík þjálfun hefur sannað gildi sitt fyrir hjarta-, æða-, lungna- og stoðkerfi. Af yfirlitsrannsóknum má ráða að þjálfun hafi jákvæð áhrif á líkamsþrek, hagnýta hreyfigetu, athafnir daglegs lífs og önnur heilsutengd lífsgæði,

sem ekki eru smitandi, með því að fá kyrrsetufólk til að stunda hreyfingu. Hreyfingarleysi á heimsvísu hefur aukist þrátt fyrir vaxandi þekkingu á þjálfunaraðferðum sem leiða til bættrar heilsu. Þessu ástandi er líkt við heimsfaraldur því að það snertir ekki einungis heilsu fólks heldur eru afleiðingarnar einnig efnahagslegar, umhverfislegar og félagslegar.

Þessar niðurstöður sýna fram á mikilvægi þess að koma á fót heilsutengdri íhlutun í samfélögum þjóða með það að markmiði að stemma stigu við áhættuþáttum tengdum heilsuleysi og um leið að auka markvissa hreyfingu og æskilega næringarinntöku meðal eldri aldurshópa. Jafnframt þarf markmiðið að vera að auka sjálfbærni eldri einstaklinga til þess að sjá um heilsueflingu sína upp á eigin spýtur og taka aukna ábyrgð á eigin heilsu og velferð.

sem þjóðir hafa tamið sér síðustu 50 ár. Í doktorsverkefni Janusar Guðlaugssonar og vísindagreinum sem ritgerðinni fylgja segir Janus að með einföldum og ódýrum stjórnvaldsaðgerðum megi ná miklum árangri á skömmum tíma með heilsutengdum forvörnum.

Verkefnin hafa verið starfrækt í Reykjanesbæ frá árinu 2017 og í Hafnarfirði frá árinu 2018. Að viðhalda heilbrigði í stað þess að meðhöndla einungis sjúkdóma er mun ódýrari og áhrifaríkari nálgun að bættri lýðheilsu að mati sérfræðinga helstu heilbrigðisstofnana í heiminum. Allar þjóðir standa nú frammi fyrir gríðarlegri aukningu langvinnra lífsstílstengdra sjúkdóma næstu áratugina. Samhliða þessari stöðu munu eldri aldurshópar stækka ógnvænlega mikið á næstu árum og áratugum sem gerir vandann enn erfiðari.

Öldruðum, 67 ára og eldri, mun fjölga gífurlega á næstu árum. Samkvæmt spá Hagstofunnar má gera ráð fyrir um 61% aukningu í þessum aldurshópi næstu 15 árin. Þessi hópur fer því úr rúmlega 42.000 einstaklingum í 68.000.

sem eru inni á stofnun tæplega 3.500 manns. Heildarkostnaður vegna umönnunar þessara einstaklinga er því um 50 milljarðar kr. á ári. Verði ekki breyting á því kerfi sem við búum við má gera ráð fyrir

utan þann mikla kostnaðarauka sem gera má ráð fyrir vegna dvalar- og hjúkrunarheimila á næstu árum eru fyrirsjáanlegar miklar breytingar á vinnumarkaði. Samkvæmt Hagstofunni voru tæplega sex einstaklingar á vinnumarkaði að baki einum einstaklingi 67 ára og eldri árið 2011. fimmtán ár má gera ráð fyrir að það verði aðeins um þrír einstaklingar að baki hverjum einstaklingi 67 ára og eldri og 2,7 árið 2051. Þessi þróun ýtir enn frekar undir nauðsyn þess að finna nýjar leiðir að uppbyggingu heilsu og velferðar landsmanna. Nýlegar rannsóknir, unnar af breskum vísindamönnum hafa sýnt fram á að fjárfestingar í heilsutengdum forvörnum borga sig margfalt til baka. Nýleg bresk vísindagrein, Return on

Þær ályktanir dregur hann af niðurstöðum úr langtímarannsóknarverkefni sínu í Reykjanesbæ og Hafnarfirði. Þær mælibreytur sem stuðst er við, afkastageta, styrkur, hreyfifærni, aukin dagleg hreyfing að viðbættri styrktarþjálfun og bætt mataræði sem og mat þátttakenda á heilsu sinni og velferð færast á tveimur árum allar til betri vegar með þátttöku í markvissri heilsueflingu þrátt fyrir hækkandi aldur. Þá líður hinum eldri mun betur en áður auk þess sem hafa má áhrif á helstu áhættuþætti hjarta- og æðasjúkdóma með skipulagðri hreyfingu og bættu mataræði.

Það hlýtur að vera eftirsóknarvert að takast á við þær breytingar og fækka langvinnum sjúkdómum í stað þess að sjá þá aukast á næstu árum og áratugum með auknum kostnaði og erfiðleikum. Talið er að um 40% fullorðinna í Evrópu eigi að minnsta kosti við einn langvinnan sjúkdóm að stríða

við þessum sjúkdómum skýra aðeins um fjórðung breytingarinnar, en að þremur fjórðu hlutum var breytingin skýrð af jákvæðum breytingum í helstu áhættuþáttum meðal þjóðarinnar; reykingum, háu kólesteróli og háum blóðþrýstingi.

og verða fær um að sinna ört stækkandi öldrunarsamfélagi framtíðar er lykilatriði að auka heilsutengdar forvarnir þar sem bætt og breytt mataræði, dagleg hreyfing og félagsleg aðhlynning einstaklinga og hópa er höfð að leiðarljósi. Framlag ríkisins til heilsutengdra forvarna þarf að aukast um 1,5–3% af heildarframlagi ríkisins til heilbrigðismála. Slíkt framlag getur skipt sköpum fyrir íslenska þjóð svo að vinda megi ofan af langvinnum sjúkdómum, sinna ört vaxandi eldra samfélagi og auka jafnvægi í útgjöldum til heilbrigðismála á næstu árum og áratugum. Virðulegur forseti.

um breytta mynd í heilsutengdum forvörnum eldra fólks og fara nýjar leiðir sem er gríðarlega mikilvægt, eins og hér hefur komið fram.

Hér eru tilgreindir nokkrir aðilar sem við teljum heppilegt að sitji í þessum hópi; Alþýðusamband Íslands, BSRB, BHM, Samtök atvinnulífsins og Samtök íslenskra sveitarfélaga, ásamt nokkrum ráðuneytum.

Lögin um atvinnuréttindi útlendinga frá 2001 gilda um heimild útlendinga til atvinnu hér á landi. Samkvæmt lögunum er meginreglan sú að útlendingar þurfa atvinnu- og dvalarleyfi til að starfa á innlendum vinnumarkaði en þó er gert ráð fyrir ákveðnum undanþágum frá þeirri reglu, annars vegar er um að ræða langtímaundanþágur frá atvinnuleyfi og hins vegar undanþágur frá atvinnuleyfi vegna skammtímavinnu.

svo sem með umsókn um alþjóðlega vernd. Nauðsynlegt er að boðið sé upp á ólíkar leiðir fyrir fólk í ólíkum aðstæðum til að setjast að hér á landi, hvort sem það er til skemmri eða lengri tíma. Telja verður að það verði ekki eingöngu þeim til bóta sem óska þess fyrst og fremst að koma hingað til að starfa heldur muni sú þekking og reynsla sem það fólk býr yfir auðga menningu okkar, efnahag og samfélag. Í ljósi þessara sjónarmiða telja flutningsmenn mikilvægt að hafin verði vinna við að kanna breytingar á atvinnuréttindum útlendinga til frambúðar. Fólksflutningar hafa aukist mjög síðustu ár vegna ástandsins í heiminum eins og við þekkjum. Styrjaldir, borgarastríð, skert mannréttindi og loftslagsvá eru meðal þeirra þátta sem valda því að fólk leitar sér betra lífs annars staðar í heiminum. Það er því afar nauðsynlegt að ferlar séu skýrir og að fólk sem leitar hingað og vill setjast hér að hafi aðgang að réttum upplýsingum miðað við stöðu sína.

þessari er félags- og barnamálaráðherra falið að skipa starfshóp sem á að móta tillögur um hvernig auka megi atvinnuréttindi og möguleika þá um leið til að setjast hér að. Starfshópurinn á að kanna hvaða lagabreytinga sé þörf á lögum um atvinnuréttindi útlendinga og hvort þörf sé á frekari lagabreytingum, til að mynda á lögum um útlendinga frá árinu 2016, til að ná framangreindu markmiði og hvort aðrar leiðir séu færar. Við vinnu hópsins leggjum við til að það sé litið til löggjafar annarra ríkja og reynslu þeirra í þessu sambandi og auk þess gæta að samræmi við alþjóðlegar skuldbindingar. Ólíkar leiðir að markmiðinu skulu metnar með tilliti til mögulegra áhrifa á vinnumarkað, samfélag og efnahag. Í þessu efni er mikilvægt að staðinn verði vörður um hið íslenska vinnumarkaðslíkan og að þau réttindi sem hafa áunnist á íslenskum vinnumarkaði í kjarasamningum og löggjöf verði tryggð þeim sem hingað koma til að starfa. Nauðsynlegt er að samráð eigi sér stað við ólíkar starfsgreinar svo að hægt sé að koma til móts við mismunandi aðstæður meðal þeirra. Í þeim starfsgreinum þar sem gerðar eru tilteknar kröfur til menntunar eða hæfni skal þá horft til þess að þeir sem hljóta atvinnuleyfi uppfylli sambærileg skilyrði í þeim efnum og gerð eru hér á landi, t.d. varðandi lengd eða inntak menntunar. Í því samhengi mætti m.a. skoða hvort bjóða mætti upp á viðbótarnám svo að umsækjendur geti uppfyllt þau skilyrði. Mætti horfa til reynslunnar í Svíþjóð þar sem boðið hefur verið upp á stutt nám til að gera umsækjendum kleift að uppfylla skilyrði þar í landi. Þá er mikilvægt að skoða hvort gera megi breytingar á því fyrirkomulagi að tímabundið atvinnuleyfi starfsmanns sé bundið við tiltekinn atvinnurekanda, enda leiðir það oft og tíðum til aukins aðstöðumunar milli atvinnurekanda annars vegar og starfsmanns hins vegar. Að auki er vert að taka til skoðunar rétt slíks starfsfólks í opinbera kerfinu, svo sem til atvinnuleysisbóta. Rétt væri einnig að kanna umhverfi vistráðninga og hvort gera þurfi breytingar á því kerfi til að hindra misnotkun þess.

dálítið annað að ræða en það sem þetta mál fjallar um. Við erum hér að fjalla um fólk sem hingað vill almennt koma til vinnu, að það þurfi ekki að vera undir þeim merkjum sem kannski eru í því máli sem var verið að undirrita hér á dögunum

erfiðleikum háð að komast hingað inn, sækja um kennitölu, hvort sem maður er á landinu eða ekki o.s.frv. Það eru margir þröskuldar. Ég vona sannarlega að þessi hópur, sem hefur verið tilnefndur til að gera þetta, fái þetta mál til afgreiðslu, komist að einhverri niðurstöðu. Ég held að það sé löngu orðið tímabært að við tökum þann vinkil á þessi mál er varða útlendinga.

mál blandast oft, eins og við upplifðum t.d. þegar Albanir urðu áberandi í hæliskerfinu okkar en hefðu mögulega notið góðs af kerfi sem byði upp á auðveldara dvalarleyfi á grundvelli atvinnu. Þetta er þörf breyting og löngu tímabær, svo að ekki sé horft til þess að Ísland er allt of lokað. Við þurfum að vera fleiri og fjölbreyttari. Þetta er breyting sem hefur verið kallað eftir lengi og hefur verið nefnd reglulega í tengslum við einstaka mál sem komast í fréttir, einmitt um hælisleitendur sem verða einhverra hluta vegna fréttaefni. Þá hefur viðkvæðið undanfarin misseri verið það að frekar en að breyta hæliskerfinu, það eigi að vera neyðarkerfi, eigi að beita sér fyrir því að tryggja fólki utan EES greiðari leiðir inn sem vinnandi fólk,

Er ekki plan ríkisstjórnarinnar að gera eitthvað svona? Af hverju kemur ekki fullbúið frumvarp inn á þetta þing núna til að gera þetta? Er þetta ekki á plani ríkisstjórnarinnar?

sammála honum í því að við stöndum svolítið frammi fyrir því að málum fólks er blandað saman af því að kerfið er heldur ekki einfalt að skilja. Það kom ágætlega fram í skýrslu Ríkisendurskoðunar fyrir ekki svo mörgum árum síðan þar sem var

hópi. Ég ætla ekki að segja að það sé loku fyrir það skotið að ráðherra sé með eitthvað slíkt á borðum sínum sem getur komið inn í þessi mál. Um það ætla ég þó ekki að fullyrða

Ef ekki er loku fyrir það skotið, eins og þingmaðurinn segir, að ráðherrar séu með eitthvað svona í pípunum, hefði ég haldið, í ljósi tímans, í ljósi aðstæðna, að hreinlegast og einfaldast væri að slá í klárinn og láta ráðherrana skila því af sér þannig að við næðum að klára eitthvað á þessum vetri sem breytir kerfinu. Þegar þingmaðurinn segir að það liggi ekki fyrir hvort það náist, svona vinna sem geti mögulega verið í gangi í ráðuneytum, hvort er það vegna tímaskorts eða vegna mögulegrar andstöðu í öðrum stjórnarflokkum? Ég hegg líka eftir því að tímaramminn sem gefinn er þessum starfshópi teygir sig inn á næsta kjörtímabil.

þetta samstarf sé einmitt eitt af því sem er kannski að leiða af sér einhverja breytni í þessum efnum. Já, það er andstaða í þingflokkunum, það hefur legið fyrir. Það er líka andstaða í öðrum flokkum hér á Alþingi um bæði málefni útlendinga og annarra þannig að það ætti ekki að koma neinum á óvart. Varðandi það að tímaramminn teygi sig inn á næsta kjörtímabil þá hefur það ekkert með samsetningu þessarar ríkisstjórnar að gera. Eftir samtöl mín við þá aðila sem hér er ætlað að vinna að þessu máli kom í ljós að þeir telja að það þurfi tíma til að vinna þessa vinnu í ljósi þess að við vitum ekki hvernig og ekki heldur á hvaða tímapunkti hún kemst í gegn þingið. Gleymum því ekki, það þekkjum við, hvort heldur það eru stjórnarmál eða málefni þingmanna, að það tekur sinn tíma og þarf

vinna áfram með og koma til þingsins. Við þekkjum það að hægt er að ýta á eftir því og það eru mörg mál sem hafa náð fram að ganga þó að þau hafi farið á milli ríkisstjórna.

þetta hefur í gegnum aldanna rás skilað okkur

Tónlistarlíf á Íslandi er í raun og veru fóstrað af slíku fólki; Tékkum og Austurríkismönnum, Þjóðverjum, Spánverjum, Bandaríkjamönnum og fleiri þjóðum. Ylrækt kom til Íslands í gegnum fjölskyldu sem var annars vegar frá Eystrasalti og hins vegar frá Danmörku, bara svo að ég nefni eitthvað. Ég gæti líka nefnt það sem mér stendur nærri sem er upphaf leirlistar á Íslandi. Ég er hálfur útlendingur og væri ekki hér ef hingað hefði ekki komið fólk í atvinnuleit.

Þá koma nýjar reglur og þær eru þeirrar gerðar að þær eru rúmar fyrir ákveðinn stóran hóp, ríkin sem eru í Evrópusambandinu og Evrópska efnahagssvæðinu, en býsna þröngar fyrir aðra. Engu að síður hafa tugþúsundir komið til landsins og þau hafa gert nákvæmlega þetta, auðgað hér verkkunnáttu, auðgað hér menningu og halda áfram að gera það.

1900. Hvernig sem við horfum á það eru þessi áhrif gríðarlega mikil og ef við metum þau gætum við spurt okkur hvað hafi verið til vansa. Það er ansi fátt. Hvað hefur verið til mikilla framfara? Það er ansi margt.

Nú kann svo að fara að það nái ekki fullri afgreiðslu á þessu þingi. Þá eru aðrir til að taka upp hanskann og halda þessu áfram þegar þar að kemur eða þá að ríkisstjórninni auðnist að leggja fram

og sex. Ég ætla að fagna því að þetta frumvarp er komið fram. Mér er heiður að því að vera meðflutningsmaður á því. Ég hlakka til að sjá hvort og hvenær það nær til nefndar, hvaða útreið það fær þar og hvort við náum að afgreiða það á þessu þingi.

sjá það hér fyrr, en þetta er skref í rétta átt, klárlega. Ég vil bara taka undir það sem sagt hefur verið hér í þessum efnum. Það er mikilvægt fyrir okkur að auðvelda fólki að koma hingað til lands til að taka þátt í samfélaginu okkar

Það er sorglegt að það neyðarkerfi sem alþjóðasamfélagið er búið að koma sér upp varðandi flóttamenn sé núorðið í auknum mæli nýtt af fólki sem er ekki ekki á flótta samkvæmt skilgreiningu þess kerfis heldur er hreinlega að leita sér að betra lífi. Ekki ætla ég að hallmæla þeim sem fara út í þá vegferð að leita betra lífs og betra viðurværis fyrir börn sín og betri framtíðar fyrir þau. Þau eiga hrós skilið. Það er alltaf mikið átak að rífa sig upp með rótum frá heimalandi sínu og fara eitthvert annað. Við Íslendingar ættum að þekkja það í gegnum tíðina, hafandi oft flutt erlendis, hvort sem talað er um vesturfarana eða í síðustu kreppu þegar fólk fór gjarnan til Skandinavíu, Noregs eða eitthvað þess háttar. Ég myndi svo gjarnan vilja bjóða þá velkomna sem hingað vilja koma og taka þátt í okkar samfélagi. Þess vegna er miður að kerfið, þegar kemur að atvinnuleyfunum, sé eins þröngt og raun ber vitni og líka það að

þannig í dag að við höfum ákveðnar leiðir inn í landið sem eru kannski helst ætlaðar fólki sem er á flótta.

kerfið er einhvern veginn lokað með þeim hætti. Ég efast ekki um að ástæðan geti líka verið tungumálaleysi og þekkingarleysi á því hvar maður á að fara inn í kerfið okkar.

nefna það að mér þótti ræða þingmannsins hér á undan, Ara Trausta Guðmundssonar, einnig mjög efnismikil þegar hann fór yfir söguna og hvaða þekkingu við Íslendingar höfum fengið með því fólki sem hingað hefur komið, fyrst sem innflytjendur.

að meiri fjölbreytni og fólk með ólíkan bakgrunn og framlag til atvinnulífsins og menningarinnar geti akkúrat

jákvætt fyrir Ísland?

það er ákveðinn forréttindahópur sem er í þeirri stöðu að geta sinnt sinni vinnu heiman frá sér í gegnum tölvu og nettengingar. En þeir sem geta það geta náttúrlega verið staddir hvar sem er. Þetta gefur svo mikil tækifæri og þarna er tækifæri fyrir okkur Íslendinga. Ég vona að þessi opnun geri það að verkum að hingað flytjist fólk tímabundið til að sinna sinni vinnu í gegnum fjarvinnu og sjái tækifæri í því, því að þrátt fyrir okkar takmarkanir hafa þær hingað til — 7, 9, 13, vonum að það verði áfram — verið minni en víða annars staðar erlendis. Ég held nefnilega að svoleiðis tækifæri opni svo mikið, að fólk komi og vinni hér kannski í sex mánuði eða eitthvað. Það opnar augu þessara aðila fyrir Íslandi og opnar líka augu Íslendinga fyrir tækifærunum sem felast í því. Ég held að þetta hafi verið mjög mikilvægt skref og það skiptir máli. Ef ég á að tala út frá eigin hjarta þá vildi ég helst ekki sjá nein landamæri og við gætum bara flutt hvert sem við vildum í heiminum og gert hvað sem við vildum, en við búum ekki í fullkomnum heimi þannig að staðan er ekki svoleiðis. En þangað til að heimurinn verður alveg fullkominn finnst mér alla vega full ástæða til að reyna að hafa hann eins opinn og hægt er og tryggja þannig lífsgæði og mannréttindi sem flestra.

Guðmundi Inga Kristinssyni, Höllu Signýju Kristjánsdóttur, Helgu Völu Helgadóttur, Líneik Önnu Sævarsdóttur og Þórhildi Sunnu Ævarsdóttur. Tillagan

það tekur oft dágóðan tíma fyrir almenna þingmenn eins og mig að koma málum á dagskrá. Síðan tekur tíma að fá þau á dagskrá í þeirri nefnd sem mál fara til, svo tekur tíma að ræða þau þar og fá álit

er lagt til að dómsmálaráðherra verði falið að undirbúa lagabreytingu sem tryggi að börn sem getin eru með tæknifrjóvgun, gjafaeggi eða gjafasæði eigi rétt á upplýsingum um uppruna sinn. Lögin nú eru þannig að börn sem getin eru með tæknifrjóvgun hafa ekki sjálfstæðan rétt á að fá upplýsingar um hver kynfrumugjafinn er ef notað er gjafaegg eða gjafasæði.

hjá kynfrumugjafanum, hvort hann leyfi að barnið fái upplýsingar um sig eða ekki. Barnið hefur ekki sjálfstæðan rétt á því að fá upplýsingar um hvert þess líffræðilega foreldri

að þeir einstaklingar sem óska þess að verða foreldrar, en geta kannski ekki lagt til

ekki megi ýta til hliðar þeim brýnu hagsmunum barns að þekkja uppruna sinn til þess eins að bæta úr barnleysi og lina þær þjáningar sem því kunna að fylgja. Með því skapist hætta á að farið verði, með leyfi forseta: „… að nota barnið sem tæki til að þjóna markmiðum foreldra en horft fram hjá því að það er einstaklingur með sjálfstæð réttindi og hagsmuni.“ Flutningsmenn þessa máls telja mjög mikilvægt að réttindi einstaklings sem getinn er með gjafakynfrumum séu sett í forgrunn og að honum sé tryggður með lögum sjálfstæður réttur til að fá að þekkja uppruna sinn.

Fyrst og fremst erum við að horfa á réttindi einstaklingsins, réttindi barnsins sem getið er með gjafafrumum, að réttindi þess séu sett í forgrunn og þau tryggð með lögum. Við vitum svo margt núna sem við vissum kannski ekki áður, bara vegna þess að upplýsingagjöf er orðin svo mikil. Fólk er kannski farið að opna sig meira en áður í fjölmiðlum um persónuleg málefni. Hér á landi hafa verið sýndir þættir, alla vega tvær seríur held ég, þar sem fjallað er um einstaklinga sem hafa verið ættleiddir til Íslands og hafa

höfðu djúpa innri þörf til að leita uppruna síns á fullorðinsárum.

Þess vegna kemur fram í greinargerðinni að auðvitað sé mikilvægt að þó að lögunum verði breytt og börn sem getin eru með þessum hætti öðlist sjálfstæðan rétt til að fá þekkja uppruna sinn þá verði einnig að virða friðhelgi þeirra og að þessum upplýsingum verði þá ekki þröngvað upp á fólk heldur

að lagabreytingar þær sem lagðar eru til í þessu máli séu gerðar og séu þá í samræmi við barnasáttmálann. Hann var undirritaður fyrir Íslands hönd árið 1990, fullgiltur árið 1992 og lögfestur hér á landi með lögum 2013. Í sáttmálanum felst viðurkenning á því að börn séu sjálfstæðir einstaklingar með eigin réttindi, óháð réttindum fullorðinna. Þetta er svolítið rauði þráðurinn

hjá forráðamönnum eða bara fullorðnum. En í barnasáttmálanum er í raun verið að viðurkenna að börnin séu sjálfstæðir einstaklingar með eigin réttindi, óháð réttindum fullorðinna.

Í þeirri skýrslu kemur fram að réttur barns til að fá vitneskju um foreldra sína hafi við samningu sáttmálans fyrst og fremst varðað réttindi ættleiddra barna til að vita um erfðafræðilega foreldra sína.

Þar geta einstaklingar sem eru orðnir 18 ára fengið upplýsingar um kynfrumugjafa. Í Finnlandi var lögum breytt árið 2006, árið 2005 í Noregi og Bretlandi og skýrt er kveðið á um að barn geti við 18 ára aldur fengið upplýsingar um uppruna sinn og hver kynfrumugjafinn var.

Hér er lagt til að ráðherra leggi fram frumvarp eigi síðar en í janúar 2021. Sumum kann að þykja þetta skammur tími en það er vel gerlegt þar sem við erum með löggjöf í nágrannaríkjunum sem væri hægt að horfa til. Flutningsmenn vísa þá sérstaklega til sænskra laga og leggja til að horft verði til þeirrar löggjafar við vinnuna.

Þetta frumvarp snýst um að auk fjárhagslegra áhrifa verði sérstaklega talin upp tvö atriði í viðbót;

Mat á fjárhagslegum áhrifum hefur náð að vinna sér sess þannig að nú fáum við frumvörp til þingsins nánast undantekningarlaust með nokkuð vel ígrunduðu mati á fjárhagslegum áhrifum, og alveg stórkostlega vel ígrunduðum miðað við það sem gerðist fyrir ekkert allt of mörgum árum. Unnið hefur verið að annars konar mati samhliða

sett markmið um að ráðuneytið framkvæmdi jafnréttismat á þeim frumvörpum sem talin væru hafa miðlungs eða mikil áhrif á stöðu kynjanna. Þetta var

10% árið 2016 og upp í það að árið 2019 færu 100% frumvarpa í gegnum slíkt mat.

að það liggi nú nánast í eðli þessara ráðuneyta að mál sem frá þeim koma hafa gjarnan miðlungs eða mikil áhrif á stöðu kynjanna í samfélaginu, þannig að 0–33% á þriðja ári innleiðingar, sem átti að enda í 100%, get ég ekki kallað nægjanlegt. Það er brýnt að festa framkvæmd þessa mats í sessi og þess vegna leggjum við til í þessu frumvarpi að setja það skýrt inn í lög.

sérþekkingu á jafnréttismálum til að leggjast af alvöru yfir málin eða leiti sér aðstoðar utanaðkomandi sérfræðinga, af því það er einfaldlega þannig að við erum ekkert öll flink í að setja upp kynjagleraugu. Það getur verið fólk uppi í ráðuneytum sem er alveg glimrandi hæfir embættismenn þegar kemur að því að semja lög og passa að þau uppfylli ýmis skilyrði, en kynjagleraugun eru ekki eitt af því sem þeir eiga í sínu vopnabúri.

Engu að síður, nokkrum línum neðar í greinargerðinni, sá ráðuneytið sig fært til þess að segja að ákvæði þess hafi áhrif á konur jafnt og hafi því ekki áhrif á stöðu kynjanna. Ég spurði út í þetta í skriflegri fyrirspurn og svar ráðherra er kannski áframhaldandi gamanmál vegna þess að þar kemur fram, með leyfi forseta: „Takmarkanir á veiðum hafa áhrif á bæði konur og karla og ekki verður séð að skortur á upplýsingum um magn veiddra ála skipti máli í þessu samhengi.“

Segjum að allir álaveiðimenn landsins hafi verið af einu kyni. Hefur lagabreyting þá áhrif jafnt á kynin? Ég er ekki kynjafræðingur, en ég myndi halda að þetta kæmist ekki í gegnum síuna hjá þeim sem eru flinkust í þeim fræðum. Ég nefni þessa gamansögu og vísa til svars sem ég fékk frá sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, og reyndar ferðamála, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra líka sem álíka gamanefni, til þess að brýna fyrir okkur að það nægir ekki að lögfesta skylduna, það þarf líka að tryggja að hún hafi eitthvað að segja. Ef við stimplum öll frumvörp með jafnréttismati og segjum: „Já, þetta hefur verið

aðgerðir stjórnvalda hafi beinst með mjög ólíkum hætti að kynjunum, fjármagni hafi verið varið til greina þar sem karlar eru í meiri hluta, en hættan sé sú að

Það er náttúrlega vandinn, virðulegur forseti, þetta má ekki heldur vera fjarvistarsönnun. Það má ekki leggja fram frumvarp og jafnréttismatið leiðir í ljós að það hafi slæm áhrif á eitt

af því að mér fannst þetta svo aum afgreiðsla á jafnréttismatinu, sem mér finnst skipta máli að sé unnið. Mér finnst skipta máli að það sé vel unnið og að eftir því sé farið. Hitt atriðið sem lagt er til í þessu frumvarpi að bætt verði við í lög um opinber fjármál, sem einu af þeim atriðum sem líta beri til við mat á áhrifum stjórnarfrumvarpa, er mat á loftslagsáhrifum.

Áætlanir sem fara hér í gegnum salinn hafa gríðarleg áhrif á loftslagsmál. Er þar fyrst að nefna væntanlega fjáraflsfrekustu áætlun ríkisins, samgönguáætlun, sem skiptir öllu þegar kemur að því að ná markmiðum í loftslagsmálum. En vittu til, forseti. Þetta mat hefur aldrei verið framkvæmt, ekki á þeim tveimur samgönguáætlunum sem hingað hafa komið, ekki á einni einustu áætlun sem ríkisstjórnin hefur lagt fyrir þetta þing. Ég hef spurt ráðherra út í hverju það sæti og þeir fara undan í flæmingi og benda á að umhverfismat áætlana nái yfir þetta, það eigi einhvern veginn að tryggja að litið sé til loftslagsmála.

Þess vegna er svo miður að ríkisstjórninni hafi enn ekki tekist, eftir þrjú ár í Stjórnarráðinu, að skila hingað einni einustu áætlun sem metin hefur verið út frá loftslagsmarkmiðum. Ég tók þessa hugmynd úr stefnuyfirlýsingunni, setti hana hér í frumvarpsform og lét hana ekki ná til áætlana heldur stjórnarfrumvarpa,

„Tekin verður upp sú nýbreytni að lagafrumvörp verða sérstaklega rýnd út frá loftslagsáhrifum þeirra.“ Þetta þóttu mér frábær tíðindi vegna þess að þetta vantar.

„Til að byrja með verður þetta gert við valin frumvörp í umhverfis- og auðlindaráðuneytinu en síðar er stefnt að því að þetta eigi við um öll frumvörp sem lögð verða fyrir Alþingi.“

Það á að byrja á þeim frumvörpum sem væntanlega er auðveldast að rýna. Ég get ekki ímyndað mér að frumvörp úr umhverfis- og auðlindaráðuneytinu verði sérstaklega þung í vöfum þegar kemur að mati á áhrifum á loftslagið. Hvernig hefði verið ef við hefðum fengið umferðarlög metin út frá áhrifum á loftslagið? Hvernig væri ef fjárlög væru metin þannig? Hvernig væri ef við settum metnað í að meta frumvörp sem eru erfið, sem hafa áhrif á loftslagið?

Alla vega er í frumvarpinu lagt til að stíga þetta formlega og bindandi skref gagnvart öllum lagafrumvörpum, ekki bara stærri áætlunum ríkisins, eða

Með því að lyfta loftslagsmálunum upp á það stig að vera eitt af aðalatriðunum sem öll frumvörp verði að vera metin eftir eftir væri líka hægt að styrkja opinbera umræðu þannig að við gætum með gagnsæjum hætti vegið og metið hvort frumvörp væru til bóta eða ekki ef við vildum hugsa til langs tíma.

Þá er kannski rétt að nefna að þetta frumvarp, sá hluti þess sem snýr að loftslagsmatinu, kallast beint á við ákall loftslagsverkfallsins, unga fólksins sem berst þar fyrir framtíð sinni, ákall þess til forsvarsfólks ríkisstjórnarinnar sem afhent

kolefnisspor vegna allra aðgerða þingsins og voru þá að tala um frumvörp, þingsályktunartillögur og allt það. Mér finnst það góð hugmynd. Lög um opinber fjármál — því miður, sú grein sem þetta frumvarp snýr að tekur bara til frumvarpa frá stjórninni. En af því ég er með hv. fulltrúa í fjárlaganefnd í forsetastóli akkúrat núna þá veit ég að einhver í nefndinni er að hlusta á mig. Ég velti því upp hvort nefndin gæti kannski skoðað þetta, ekki mætti skoða það að ekki bara auka kröfurnar gagnvart ríkisstjórninni, og þá enn frekar en hér er lagt til, þannig að allar áætlanir og frumvörp frá stjórninni þurfi að fara í gegnum loftslagssíu, heldur líka að við getum einhvern veginn rýnt það sem er samið af þingmönnum og lagt hér fram af okkur. Ég veit ekki alveg hvernig við ættum að fara að því, nefndin sér um það.

gátlista, sem er leið Stjórnarráðsins til að tryggja samræmda og vandaða framkvæmd við samningu

Þessir þrír liðir eru þar á meðal. Fjárhagsleg áhrif, loftslagsáhrif og áhrif á stöðu kynjanna eru meðal þeirra atriða sem ráðuneyti geta valið hvort þau líti til. Nema fjárhagslegu áhrifin. Þau verða ráðuneytin að skoða. Ég er einfaldlega að leggja til, í ljósi þess að jafnréttið og loftslagsmál eru þvílíkir grundvallarþættir þegar kemur að því að skapa hér réttlátt samfélag til framtíðar, að við undirstrikum þetta mikilvægi með því að lyfta þessum tveimur þáttum upp á sama stað og fjárhagslegu áhrifunum. Af því að, fjandinn hafi það, forseti, fjárhagsleg áhrif

Ég hlakka til að sjá hvernig fjárlaganefnd gengur að takast á við þetta mál vegna þess að ég trúi því einlæglega að skref í þessa átt séu skref til góðs.